от 11,00 часа при следния обявен в разпореждането дневен ред: „1. Проект на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с вносител Временната комисия за изработването на Проекта за правилник. 2. Изслушване на служебния министър на енергетиката Росен Христов на основание чл. 110. чл. 110. 3. Проект на решение за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар. 4. Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да предприеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия.“ С писмо до председателя на Народното събрание министърът на енергетиката Росен Христов е уведомил, че е на посещение заедно с президента, и

на електроенергия на регулиран пазар. 3. Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да предприеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия.“ Преди да пристъпя към съобщения, които трябва да изчета – искахте процедура, господин Вигенин. Заповядайте.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 бих предложил да се свържем с министъра на вътрешните работи и вицепремиер Иван Демерджиев и да го поканим да представи информация в Народното събрание за ситуацията на българо-турската граница във връзка с убийството на сержант Петър Бъчваров от Елхово, да ни информира за това какви мерки се предприемат по охраната на границата и какви мерки се предприемат по ограничаването на потока от нелегални емигранти. Ако няма такава възможност, ние, разбира се, ще внесем искане за изслушване, което се надявам да влезе в програмата за утре, но доколкото ситуацията изисква информация пред българските граждани, моля да се свържете с него и да го поканите да представи тази информация. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. Моля за връзка с министъра, който да бъде поканен, ако има желание, да информира народните представители по тази актуална тема. За процедура – заповядайте. Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас. Искам да Ви припомня в петък какво Вие предложихте и подложихте на гласуване.

Господин Председател, искам да попитам какво наложи отпадането на парламентарния контрол? Видяхме, че през миналата седмица Вие не спазихте ПОДНС и сроковете в него, сега не спазвате и предложенията, които Вие сте предложили в зала и съответно залата е приела. Искам да попитам защо връщаме едни практики от Четиридесет и четвъртото народно събрание да бъдат крити министри? Вие видяхте, че имаше две предложения от нас за изслушване, те не бяха подкрепени от залата, за съжаление, а те бяха по важни теми. Съответно сега има и министри, които няма да може да отговарят на парламентарния контрол по важни теми. Благодаря Ви. Благодаря, господин Терзийски. По начина на воденето – така е, през миналата седмица в мотивите, с които предложих парламентарният контрол да бъде отложен за тази седмица, беше казано, че с дневния ред това ще се направи. По наша преценка, това го консултирахме по време на заседанието с моите колеги заместник-председателите, не беше подложен на гласуване Проекта на решение по дневния ред, оставихме го с разпореждане свикването на това извънредно заседание, като парламентарният контрол от миналата седмица с всички въпроси и отговори, които са поставени и на които ще бъде отговорено, ще се състои в този петък, тоест ние в този петък ще имаме парламентарен контрол от миналата седмица плюс парламентарен контрол за тази седмица – общо шест часа, но това утре ще бъде допълнително обсъдено и решено на Председателския съвет с програмата за тази седмица. Така че няма да има въпроси и отговори, които да не получат своята очаквана чуваемост. А по отношение на предложенията, които бяхте направили за изслушване, имате възможността отново да ги входирате в залата, тъй като това, че Народното събрание веднъж не ги е приело, това не преклудира тази възможност отново да бъдат внесени. Благодаря за процедурата. Преминавам към няколко съобщения, които трябва да изчета. На 4 ноември 2022 г. е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приети на първо гласуване на 4 ноември 2022 г. Проектът е изготвен от Комисията

Благодаря, господин Председател. представяне на предложения между първо и второ четене по така приетия на първо четене Проект на закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс да бъде две седмици. Благодаря Господин Чолаков, заповядайте. За обратно предложение? Ако позволите, господин Председател, уважаеми колеги! Правя обратно предложение срокът да бъде седем дни, както си е по Правилник. Мисля, че каквито и изменения да има, може да се справим за седем дни. Благодаря. Така направеното процедурно предложение за 14-дневен срок за писмени предложения за второ гласуване ще бъде подложено на гласуване. Моля, режим на гласуване за 14-дневния срок – така, както е направено.

Режим на прегласуване.

Преминавам към съобщения. В Народното събрание са постъпили отчети за изпълнението на програмните бюджети за първото полугодие на 2022 г. от Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на земеделието,

Държавна комисия по сигурността на информацията, Централната избирателна комисия, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за личните данни, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията за ядрено регулиране, Националната служба за охрана, Централната избирателна комисия, Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства,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 парламентарни комисии. Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че за периода от 28 септември до 1 ноември 2022 г. със свои заповеди е разрешил: Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Кралските военновъздушни сили на Тайланд. Преминаването през въздушното пространство на Република България и кацането на територията на страната с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Военновъздушните сили на Азербайджан за периода 26 октомври – 7 ноември

Учението се провежда в изпълнение на Плана за подготовка на въоръжените сили на Република България през 2022 г. и не е свързано с провеждането на военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други – на друга държава или организация, въоръжени сили. сили. Служебният министър на отбраната на Република България е разрешил участието на военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции на Българската армия с необходимото въоръжение, снаряжение, боеприпаси и екипировка в международно учение на територията на Учението не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други – на друга държава или организация, въоръжени сили. Уведомленията са постъпили на 28 септември, 25 и 28 октомври и 1 ноември 2022 г., със съответни входящи номера, които са предоставени на Комисията по отбрана. Следващо съобщение. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България главният секретар на Министерския съвет уведомява Народното събрание, че Министерският съвет на Република България е приел следните решения: 623 от 2022 г. за разрешаване участието на военнослужещи от състава на Националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Мисията на НАТО в Ирак. В изпълнение на разпоредбите на Закона за Решението на Министерския съвет е уведомен и Президентът на Република България.

Господин Костадинов – за декларация. Благодаря. Казвам „срещу България“, защото посегателство над български униформен служител е посегателство върху българската държава. Ситуацията все още не е достатъчно ясна, но информацията, с която ние разполагаме, общо взето казва следното. Получена е информация в „Гранична полиция“, че на граничното съоръжение в участъка около село Голям Дервент има направена голяма дупка и се подготвя преминаване на голяма група нелегални мигранти. Изпратен е на място патрул. патрулът отива и осветява дупката в оградата, за да види нейните мащаби, попада под обстрел. Единият от патрулиращите – граничният полицай Бъчваров, е убит. Военният, който е заедно с него, успява да се изтегли от мястото. След това обаче се оказва, че на мястото не е пратен никой веднага. Информацията, с която ние разполагаме, е от средите на хората, които са били там на място – военни и полицаи, които задават един много простичък въпрос: „Защо не ни пратиха, за да ги смелим“, в буквалния смисъл на думата. Посегателството срещу български войници и полицаи на българската граница е акт на война. Невинаги войната се обявява от други държави. Понякога войната се обявява и от терористични организации – Съединените щати водиха една такава война в продължение на повече от 10 години с една терористична организация. Очевидно е, че срещу България има поредица от подобни такива посегателства. За последните три месеца загина вече трети пореден български полицай. Българската граница на практика не се охранява както трябва. Така наречената от някои бивши управляващи „велика българска ограда“ на практика не съществува. Съоръжението е изключително компрометирано. Аз имах възможността да се уверя лично с очите си, когато бях на място преди два месеца в района на Болярово и Елхово и тази ограда всъщност не спира никого. Не само, че не спира никого, тя буди насмешка. Хората, които са в района, живеят в страх. Те си лягат, без да знаят дали ще успеят да станат сутринта. Заспиват, без да знаят дали ще успеят да се събудят.

а може би след това да се предвиди закриването в Елхово и преместването в Ямбол, а след това може би някъде на гребена на Стара планина – не знам. Въпросът е, че докато нашите деца излизат от държавата и емигрират навън, нелегални емигранти влизат в държавата ни и я превръщат в разграден двор. Въпросът е докога ще търпим подобни посегателства? Докато нелегалните емигранти започнат да стрелят срещу българските полицаи и българските граждани в центъра на столицата Защото това е съвсем вероятно да се случи. Когато преди три месеца беше извършено бруталното посегателство срещу българските полицаи – двама от тях станаха жертва в Бургас, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ излязохме и призовахме управлението на държавата да вземе радикални мерки, защото една извънредна ситуация изисква извънредни мерки. А на границата с Турция ситуацията е извънредна. Ние призовахме войската да бъде разположена там или поне това, което е останало от нея. Призовахме също така да има плътно разположение на патрули, които да охраняват границата така, както беше до 1989 г., когато границата ни не беше възможна за преминаване нито отвън навътре, нито отвътре навън. Призовахме да се даде възможност на патрулиращите полицаи и военни да стрелят винаги и по всяко време, когато преценят, че има заплаха за техния живот или сигурност. Това в момента не е така, за съжаление. И това обезсмисля въобще присъствието на български войници и полицаи там. Защото ще Ви кажа нещо друго, което ни казват на нас полицаите и военните. Знаете ли какво правят те, когато видят такива нелегални емигранти? Замерят ги с камъни, колкото и да звучи абсурдно! Но точно това правят. Очевидно е, че поне в сферата на въоръжението българската държава вече е върната в епохата на каменната ера. Междувременно стана ясно, че и не разполагат с достатъчно бронежилетки българските войници и полицаи. Може би, защото ние вече изпратихме достатъчно в Украйна като техническа помощ на украинците, за да се борят с руската заплаха. Сега, ако изпратим и малкото оставащо българско въоръжение, вероятно наистина ще остане едно-единствено нещо – да отбраняваме границата си с лъкове и стрели вероятно. Няма време в момента и няма смисъл от кахърене и от тюхкане, защото не това очакват както българските полицаи и българските военни, така и българските граждани по българо-турската граница. Те очакват решителни действия. Най-първото нещо, което очакват, разбира се, поне, така или иначе, вече изградената гранична ограда, да бъде възстановена и да бъде охранявана както трябва. Защото в противен случай в противен случай те най-вероятно една част от тях ще започнат бавно и постепенно, както ми казаха доста хора, които споделиха своето мнение – постепенно да се изселват от тези села, в които живеят там, защото не чувстват сигурност за живота и имуществото си. В мирно време България не може да защити своите жители. Не ми се мисли какво би станало, ако има някаква друга ситуация в нашата държава. В този момент България има нужда от решителни действия и силно се надяваме ние от ВЪЗРАЖДАНЕ тези действия да бъдат предприети от българското правителство. Защото в противен случай ще се окаже, че имаме правителство, но не е българско или поне не мисли за нас българските граждани. На финала, господин Председател, обръщам се към Вас – не е по Правилника безспорно, но ситуацията е извънредна. Искам да Ви призова с минута мълчание да почетем паметта на загиналия български полицай, който действително във всеки един момент, във всяка една минута, в която присъства на терена, в който отдава служба в името на Отечеството, представлява българската държава. Посегателството над него е посегателство над България, така че Ви призовавам да го почетем с минута мълчание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Костадинов. Уважаеми колеги, моля за минута мълчание.

като припомням, че отложихме чл. 32 по вносител, чл. 33 по Комисия. Моля за доклада на господин Гаджев, като предлагам да изчетем до Глава девета „Парламентарен контрол“.

чл. 82. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 82, който става чл. 83, като в ал. 6 думите „чл. 80“ се заменят с „чл. 81“. „чл. 80“. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 81, който става чл. 82. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 82, който става чл. 83, чл. 85. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 85, който става чл. 86. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 86, който става чл. 87, като в ал. 11 думите „чл. 63“ се заменят с „чл. 64“.

Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 89, който става чл. 90: „Чл. 90. (1) Председателят на Народното събрание представя на първото за всяка сесия заседание справка за органите, които се избират изцяло или частично от Народното събрание и чиито мандати са изтекли или изтичат през съответната сесия. (2) Народното събрание избира, съгласно действащото законодателство, изцяло или частично органите по ал. 1 след проведена публична процедура. (3) Всеки народен представител може да предлага кандидати, освен ако в закон или в процедурните правила е предвидено друго. Кандидатите се предлагат в 14-дневен срок от приемането на процедурните правила, освен ако в закон или в процедурните правила е предвидено друго. Предложенията за избор заедно с биографична справка и документи, свързани с изискванията за стаж, образование и други изискуеми документи, се публикуват на интернет страницата на Народното събрание срок не по-късно от 14 дни преди изслушването при спазване изискванията за защита на личните данни, освен ако в закон или в процедурните правила е предвидено друго. (4) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването може да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в комисията въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Въпросите се съобщават на кандидатите в писмен вид не по-късно от 24 часа преди началото на изслушването. Становищата се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията за защита на личните данни. (5) Предложенията за избор се разглеждат от постоянна комисия на Народното събрание, която изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, като председателят на комисията е длъжен да покани кандидата да отговори на поставените по реда на ал. 4 въпроси. Комисията внася доклад, който обобщава резултатите от изслушването. Изслушването е публично. публично. (6) Предложенията за избор на членове на органи, за избора на които се изисква мнозинство от две трети от народните представители, се разглеждат на съвместно заседание на Комисията по правни въпроси и Комисията по конституционни въпроси. Ръководенето на съвместното заседание, гласуването и докладването става по реда на чл. 34. чл. 34. (7) Докладът по ал. 5 съдържа заключение на комисията за изпълнението на минималните законови изисквания за заемане на длъжността от всеки от кандидатите, както и за наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата компетентност, квалификация, опит и професионални качества. В доклада се отчита и наличието на специфична подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществена подкрепа за съответния кандидат. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. Докладът съдържа и информация за поставените към всеки кандидат въпроси, на които кандидатът не е дал отговор. (8) Докладът по ал. 5 се предоставя на народните представители не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на интернет страницата на Народното събрание. събрание. (9) Народното събрание приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в съответната комисия, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. Проектите на правилата се изработват и внасят в Народното събрание от компетентната за всеки избор постоянна комисия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Може би дотук да спрете, господин Гаджев. Откривам дебат по представените членове. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията тогава и предлагам да направим така: първо да гласуваме предложението, което не е подкрепено, а това е по чл. 89 на народните представители Десислава Атанасова, Даниел Митов и Христо Гаджев

предлагам да гласуваме анблок досега представените членове. За протокола ще информирам отново, членове в самия текст, въпреки че е по вносител, просто ще спомена, че е с преномериране вътре. Става въпрос за чл. 80, който става чл. 81 с преномериране; чл. 80, който става чл. 81 по вносител; чл. 82, който става чл. 83 с преномериране;

89, който става чл. 90 в редакцията на Комисията и чл. 90, който става чл. 91 по вносител. Моля, режим на гласуване.

Аз това го гласувах. Мислех, че сте го представили. Но добре, ще го гласуваме пак, ако трябва. И Глава „Глава девета –Парламентарен контрол“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Глава девета. „Раздел I – Въпроси, питания и разисквания по питанията“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Раздел I. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 91, който става чл. 92. чл. 92 има предложение на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова: чл. 92 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „72 часа преди“ се заменят с „48 часа преди“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Министър-председателят, заместник министър-председателят или министър може да отложат устен отговор на въпрос

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 92, който става чл. 93: „Чл. 93. (1) Въпросите Въпросите се отправят чрез председателя на Народното събрание в писмена форма най-късно 72 часа преди началото на заседанието, на което министрите следва да отговорят. Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат лични нападки и обидни квалификации, да съдържат по един обособен въпрос и да бъдат подписани от народния представител. Когато народен представител задава въпрос, обобщен от срещи и искания на граждански организации и граждани, това може да бъде отбелязано в писмения въпрос. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато народният представител е изразил изрично писмено желание за това, когато се поставя въпрос, засягащ лични права или интереси, или когато отправените въпроси съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. Срокът за писмен отговор е 10 дни. Народен представител, задал въпрос с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 10 дни от деня на искането на промяната и не може да се отлага от министъра, освен в случаите по ал. 3. Постъпилите въпроси и отговорите към тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, незабавно се регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“ при спазване изискванията за защита на личните данни. (2) Председателят на Народното събрание уведомява незабавно министър-председателя, заместник министър-председателя или министъра за постъпилите въпроси и за деня на заседанието, на което трябва да се отговори. (3) Министър-председателят, заместник министър-председателят или министър може да отложат устен или писмен отговор на въпрос поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи. случаи. (4) Когато народният представител, задал въпроса, отсъства от заседанието по уважителни причини, отговорът се отлага. Отсъствието по уважителни причини се удостоверява с писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Когато отсъствието е повече от три пъти, министърът отговаря писмено в 7-дневен срок от деня на последното отсъствие на народния представител. (5) Когато е получен писмен отговор на въпроса, председателят съобщава за това в заседанието за парламентарен контрол. Датата на публикуването на писмения отговор на въпроса на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“ се смята за дата на получаването от народния представител. (6) Народните представители могат писмено да оттеглят своите въпроси до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Председателят на Народното събрание уведомява съответния министър за това. това. (7) Когато парламентарните групи по време на заседанието за парламентарен контрол са се възползвали от правото си по чл. 49, ал. 5, времето на заседанието за парламентарен контрол се удължава със същия размер.“ Аз не знам дали да не изчетем целия раздел, или ще го подложим на гласуване и после целия текст? Така бих предложил

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 94, който става чл. 95, като в ал. 4 думите „чл. 103“ се заменят с „чл. 104“. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 95, който става чл. 96, като в него думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 98“.

така представените текстове. Господин Ананиев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз виждам всъщност какво е решила Комисията за предложенията на колегите Петър Петров и Цвета Рангелова, но просто искам от тях може би само да ни кажат това, което предлагат като аргументация – срокът за писмения отговор, който е седем дни, да бъде от получаването в съответното министерство,

Идеята да направим това предложение лежи на един технически проблем и той е, че когато бъдат входирани въпроси в Народното събрание от страна на народни представители – без значение дали са писмени или устни въпроси или питания, понякога в някои случаи, забележете, има един технологичен срок от ден, два или три, преди този въпрос да напусне Народното събрание и да пристигне в съответното министерство. Спазвайки общия 7-дневен срок за отговор, визирам писмените въпроси, Министерството разполага в такъв случай с два или три дни, за да изготви подробния отговор в някои случаи и да го върне в Народното събрание, където то съответно да бъде разпределено на народния представител, при което се получиха оплаквания от доста министерства, че в тези случаи, когато, ще го кажа така, от страна на Народното събрание след ден, два или три е изпратен въпросът към съответното министерство, без да визирам по каква причина или евентуална забава, за резолиране и разпределение от страна на председателя на Народното събрание, въпросът е просто технически и остават два или три дни за отговор. И поне нашата идея, когато сме направили това предложение, и го заявихме на заседанието на Комисията, е, че ние предпочитаме нашите избиратели да получат един ясен, конкретен, пълен и подробен отговор ведно с цялата приложима информация евентуално и съпътстваща документация, отколкото да получат неясен отговор само и единствено защото съответното министерство се е опитало да се вмести в общия 7-дневен срок. Затова и предложихме, от една страна, срокът за отговор на писмени въпроси да бъде 10 дни, с оглед наистина да бъдат пълни, подробни, ясни и достатъчни тези отговори от страна на министерствата, като първоначалното ни предложение

Ами, който е комуникирал с министерства, знае много добре, че в отсрещната кореспонденция от страна на министерството към Вас те пишат: „На Ваш номер еди-кой си, постъпил еди-кога си в министерството или входиран еди-кога си, с входящ номер еди-кога си“ и точно този входящ номер, който те цитират и който реферират, е именно номерът и датата, на която съответният документ е постъпил в министерството. Това го прави всяко едно министерство в България без изключения, та затова беше продиктувано в нашето предложение да е седем дни от датата, защото в писмения си отговор всяко министерство задължително – и досега го правят, реферира и се отнася към регистрационен номер и дата, на която е получен този отговор, и оттогава просто да имат седем дни за отговор. Това е било нашето предложение. Разбира се, по никакъв начин не сме искали да забавяме като цяло парламентарния контрол и отговора на въпросите, но, пак казвам, за съжаление, са налице някои случаи, при които поради обективни причини, повтарям – по обективни причини, от изпращането от Народното събрание към министерството няма ден, два или три, което пък скъсява общия срок. Затова сме направили това предложение. Надявам се, че достатъчно ясно го обясних. Благодаря Ви.

Имаше такова предложение, но понеже стана дебат, както и другото предложение, направено от колегите от БСП, за възможност за отлагане на въпросите, каквито възможности Комисията прецени да няма. няма. В дебатите беше точно как ще се установи – дали ще се установи как са получени, кога са получени и въобще колко бързо това ще става от администрацията на Народното събрание, за да даде крайния срок на отговор. Затова редакцията на Комисията и това, което предлагаме всъщност, е само едно: „В срок от 7 дни“ да стане „10 дни“ и това е, без да се установява кога е внесен и така нататък. От внасяне на въпроса на народния представител до получаването му да има 10 дни, а не 7, както е до момента. Това е разликата – три дни повече. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Не виждам и други изказвания. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова. Гласували

Димитрова. Гласували 170 народни представители: за 17, против 65, въздържали се 88. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване следните текстове:

които стават съответно чл. 97, 98, 99, 100 и 101 по вносител; и чл. 100, 101, 102, 103 и 104, които стават съответно чл. 101, 102, 103, 104 и 105 с преномерацията в текста. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 109, който става чл. 110: „Чл. 110. (1) Министерският съвет внася в Народното събрание обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз по дела срещу Република България. (2) Докладът по ал. 1 се разглежда на съвместно заседание на Комисията по правни въпроси и Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите и в заседание на Народното събрание в срок до три месеца от постъпването му.“ Ако искате раздел по раздел да ги караме. Да гласуваме тези. Откривам дискусия по представените членове. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване: съответно на наименованието на раздела; чл. 105, 106, 107 и 108, които стават съответно чл. 106, 107, 108 и 109; и чл. 109, който става чл. 110 в редакция на Комисията. Гласували

чл. 110 има предложение на народните представители Никола Минчев, Мирослав Иванов, Стою Стоев и Милен Матеев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 110, който става чл. 111: „Чл. 111. (1) Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват изслушвания по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси. (2) Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 5 минути. Всяко от изслушваните лица информира Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути. Всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса общо към всички изслушвани лица, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на един въпрос, всеки въпрос в рамките на 2 минути. Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос до 5 минути. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на 5 минути след задаването на всички въпроси. Парламентарните комисии могат да задължават министри и длъжностни лица да се явяват на техните заседания и да отговарят на поставените въпроси. Заинтересовани организации и граждани могат да присъстват на тези заседания. 7-дневен срок след провеждане на изслушването съответната комисия представя на председателя на Народното събрание доклад за изслушването, който се предоставя на народните представители.“ Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 111, който става чл. 112. „Раздел IV – Проучвания и анкети“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Раздел IV. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 112, който става чл. 113. чл. 123. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 123, който става чл. 124. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 124, който става чл. 125.

Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Гласуваме следното: наименованието на Раздел III, подкрепен от Комисията; чл. 110, който става чл. 111 в редакция на Комисията; чл. 111, който става чл.

чл. 124. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 124, който става чл. 125. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 125, който става чл. 126. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 125, който става чл. 126. чл. 124. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 124, който става чл. 125. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 125, който става чл. 126. чл. 126. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 126, който става чл. 127, като в него думите „чл. 123 и 125“ се заменят с „чл. 124 и 126“. Благодаря, господин Гаджев. Откривам дискусия по представените текстове. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Гласуваме следните текстове: наименованието на Глава десета, подкрепена от Комисията по вносител; чл. 115, 116 и 117, които стават съответно чл. 116, 117 и 118 с преномерация в текста; чл. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 и 125, които стават съответно чл. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 и 126

– Народни представители“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Глава единадесета. „Раздел I – Правно положение“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Раздел I.

чл. 100. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 100, който става чл. 101. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 101, който става чл. 102,

Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 133, който става чл. 134: „Чл. 134. (1) Народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание и на комисиите, в които е избран, както и да участва в гласуванията. (2) Народен представител, на който се налага да напусне заседанието по уважителни причини, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява дежурните секретари или ръководството на съответната комисия. Член 149, ал. 2 се прилага съответно. (3) Народен представител, на който се налага да отсъства по уважителни причини от заседание на Народното събрание или от заседание на комисия, предварително уведомява председателя на Народното събрание, съответно председателя на съответната комисия. Член 149, ал. 2 се прилага съответно.“ съответно.“ Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 134, който става чл. 135. По чл. 135 има предложение на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова: „В чл. 135, алинея 7 се добавя ново изречение със следния текст: „Ако наказателното производство бъде възобновено впоследствие и присъдата бъде отменена, пълномощията на народния представител се възстановяват, ако мандатът му все още не е изтекъл.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 135, който става чл. 136, като в него навсякъде думите „чл. 39“ се заменят с „чл. 40“. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 136, който става чл. 137. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 137, който става чл. 138. По чл. предложение на народните представители Десислава Атанасова, Даниел Митов и Христо Гаджев: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 138, който става чл. 139: „Чл. 139. Държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията му в срок от 14 дни. Народният представител има право на достъп до държавните и местните органи и организации.“

правим предложение за промяна в ал. 7 на чл. 135, което бих желал да обоснова и мотивирам. Макар и рядко, понякога в наказателния процес, след като влезе в сила една осъдителна присъда, има възможност същият да бъде възобновен. Най-често поради откриване на нови факти и обстоятелства, които са от значение за постановяването на тази осъдителна присъда. Ако бъде възобновен този наказателен процес, е възможно в някои случаи да бъде установена напълно изцяло оправдателна присъда, при което, забележете, в съдебното Ви минало, в така наречената Ваша история за съдимост не се води, че до определена дата си неосъждан, а след това от определена дата до следващата определена дата си осъждан, а след това пак си неосъждан, а напротив, заличава се с обратна сила осъдителната присъда и лицето се води неосъждано. Тогава основателно възниква въпросът: ако неговите правомощия като народен представител са били отнети – прекратени в случая, заради една осъдителна присъда, но след това лицето е напълно оправдано това става с обратна сила – заличават всички повдигнати обвинения и постановения съдебен акт, какво става с неговите правомощия, ако все още мандатът на това Народно събрание не е изтекъл? Именно поради това, ние направихме това предложение. Правомощията му се възстановяват, защото този народен представител по никакъв начин не е виновен, че по отношение на него, първо, е бил постановен един съдебен акт, а после същият е бил отменен изцяло, и то с обратна сила от последващ съдебен орган. И затова според нас би било справедливо, ако мандатът на съответното народно представителство не е изтекъл, то и правомощията му да бъдат възстановени. Изрично уточнявам, че в Конституцията на Република България няма текст в обратния смисъл. Тоест няма забрана в обратния смисъл. Затова сме направили това предложение и считаме, че то е справедливо, то защитава правата на гражданите и, разбира се, в частност и на народните представители и Ви моля съответно да го подкрепим, когато бъде подложено на гласуване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Петров. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател! Моето изказване е по чл. 133, който става 134. Правя редакция на текста – ал. 1, думите „както и да участват в гласуванията“ да отпаднат.

Благодаря. Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо, ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова по чл. 135. Гласували

Ще подложа на гласуване направената редакционна поправка от господин Гаджев – в чл. 134, в редакцията на Комисията, в ал. 1 да отпаднат думите „както и да участва в гласуванията“.

вносител; членове 127, 128, 129, 130, 131, 132, които стават съответно членове 128, 129, 130, 131, 132 и 133 по вносител; чл. 133, който става чл. 134, в редакция на Комисията с вече направената поправка; чл. 134, който става чл. 135 по вносител, чл. 135, който става чл. 136 с преномерация в текста;

„Задължително се декларира, когато по съответния законопроект народният представител е провел обсъждане с производител или с вносител на тютюневи или свързани с тях изделия или свързано с него лице по смисъла на Търговския закон.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 144, който става чл. 145. чл. 145. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 145, който става чл. 146. По чл. 146 има предложение на народните представители Надежда Йорданова, Атанас Славов и Божидар Божанов: „В чл. 146 се създава ал. 3: „(3) Народният представител не може в това си качество да получава подаръци, финансиране или да приема услуги под под каквато и да е форма от производител или от вносител на тютюневи или свързани с тях изделия или свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 146, който става чл. 147. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 147, който става чл. 148. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 148, който става чл. 149. чл. 149. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 149, който става чл. 150. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 150, който става чл. 151.

Благодаря, господин Гаджев. Откривам дискусия по текстовете. Заповядайте за изказване, Уважаеми господин Председател! Уважаеми доктор Изказването ми е свързано с предложенията, направени в чл. 144 и в чл. 146, свързани с изричното обявяване на обстоятелства, свързани с тютюневата индустрия. Причината за нуждата от подобно обявяване е както международното законодателство, по-точно Конвенцията за контрол на тютюна и нейния чл. 5.3, така и фактът, че това е единствената индустрия при употребата на чийто продукт се предизвиква здравен ефект. Тоест нямаме момент, в който продуктът на тази индустрия при правилна употреба да не предизвиква здравен ефект. Именно поради огромния обществено-здравен интерес, свързан конкретно с тази индустрия, тя е необходимо да бъде контролирана в по-голяма степен. При липсата на закон за лобирането, според нас, включването на тези текстове и изричното упоменаване на тази индустрия, и липсата на конфликт, свързан с тази индустрия е особено важен. Затова Ви моля да подкрепите тези текстове да бъдат включени в точка съответно 144 и 146. Благодаря Ви. Благодаря, господин Симидчиев. Има ли реплики? Заповядайте, господин Ананиев, имате думата.

Съгласен съм, че няма закон за лобизма и това са текстове, по които със сигурност трябва да работим. Ще подкрепя, смятам и колегите от „Продължаваме Промяната“, Вашите предложения. Бих предложил в тази посока да се включи и хазартът – в една такава редакция. Благодаря. Може ли да формулирате конкретно предложение или просто по принцип се изказахте сега, а друг път ще правим корекциите? (Реплики.) Значи да приемем, че по принцип го казахте сега. Други реплики има ли? Не виждам. Дуплика желаете ли, господин Симидчиев? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изваждането на тютюневата индустрия пред скоба, за разлика включително и от хазарта, който също предизвиква зависимост, е поради огромния ефект върху населението. В България около 46% от възрастното население употребява този продукт със съответните огромни здравни последици. Това е обект на отделна дискусия. Хазартът също предизвиква сериозна зависимост и е важен, но просто неговият обхват и вредата от него не е толкова голяма, колкото е вредата от тютюневата индустрия. Затова си позволихме конкретно тази индустрия да бъде извадена пред скоба и контактите, особено на законодателно ниво, да бъдат ограничени. Защото имаме негативни примери от предходни парламенти с промени в няколко закона, които са изцяло лобистки и свързани с тютюневата индустрия. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Симидчиев. Други изказвания има ли? Заповядайте, господин Петров.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 производителя на тютюневи изделия, а също така и от страна на търговци, предоставящи хазартни услуги поради тяхното всеобхватно влияние върху българската общественост, по-специално върху по-бедната българска общественост, която разчита на съответните хазартни игри. Ние не се ограничихме дотам. Искаме да се сложи фокус и върху евентуален лобизъм от страна на фармацевтичните компании, които също генерират изключително големи печалби и също имат влияние върху дори по-голям процент от българските граждани в сравнение с тези, които преждеговорившият посочи като употребяващи тютюневи изделия. Не само това. Ако се хвана за последното изказване, нека да си спомним, че преди няколко парламента имаше даже и една поправка във връзка с една алкохолна напитка. Една точка или запетая, бъркам в момента, касателно една водка направи така, че да има огромен дискусионен въпрос в българското общество и съмнения за явен лобизъм. Така че производителите и дистрибуторите на алкохолни напитки също трябва да бъдат включени в подобно ограничение, ако сегашното народно представителство реши да промени Правилника в тази насока. Именно затова, господин Председател, бих желал да направя и конкретна редакционна поправка, като след

от Комисията, след точката в края на изречението тя се заменя със запетая и се добавя следният текст: „както и от търговци, предоставящи хазартни услуги, фармацевтични компании и производители и дистрибутори на алкохолни напитки“. Така Така считам, че ще сложим фокус върху случаи, за които следва да се избегне съмнение, за всякакъв евентуален лобизъм. Ще Ви помоля да гласувате тази редакционна поправка. Благодаря Ви. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Тук според мен процедурата трябва да бъде първо да гласуваме текста на народните представители

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Темата е много интересна и много сериозна, разбира се. Ще припомня на по-младите колеги, че има известна парламентарна практика и опити да бъде внесен Закон за публичност на лобизма. Мисля, че последният беше в Четиридесетото народно събрание, аз съм го внасял. Не съм сигурен, дали след това е имало опити – просто не си спомням. В Библиотеката на Събранието има няколко много интересни изследвания. Едното е правено по молба на тогавашния председател от абсолвенти на Правния факултет, които изследваха цялата налична практика в Европейския съюз, в Канада, Съединените щати, Австралия, мисля. С две думи, искам да Ви кажа, че този въпрос се урежда или със специално законодателство, или в правилниците на съответните законодателни и изпълнителни органи. Но винаги е цял отделен раздел, който фиксира именно това, което в момента се опитваме да направим – публичност на лобизма. Моето предложение е да помислите дали можем сега просто така бързо да да уредим една толкова сложна материя, в която няколко пъти Народното събрание на България си чупи зъбите и не успява да я докара доникъде. Или да оставим предложението така, както е в момента, а пък вече нарочна комисия да седне и да помисли за цяла разработка към Правилника, ако няма да приемаме специален закон. Не може да си представите колко е голяма тази тема. Само един пример ще Ви дам – при един почти изцяло направен и готов закон, изведнъж профсъюзите казаха: ама, чакайте, нашата парламентарна дейност лобизъм ли е, или не е? И всичко се върна в изходна точка. Има още много други любопитни примери, но не искам да Ви губя времето. Моят апел е да не подхождаме лекомислено в момента, добавяйки нови и нови кръгове на ограничения или деклариране на срещи, защото това, че си декларирате среща, нищо не означава, нали? Нищо. Един Закон за публичност на лобизма или един внимателен Правилник за публичност на лобизма е много по всеобхватен – би трябвало да бъде и да решава много повече казуси. Благодаря Благодаря, господин Дилов. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Гаджев, за изказване. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! По принцип да, хубаво е да има такива текстове, и то да не са толкова ограничителни, а да обхващат всички възможности за частен интерес. Нека да прочетем сега действащите текстове на Правилника: „Член 144. При внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание, или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем, по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, е длъжен да го декларира.“ Тук това обхваща не само тютюневи изделия, ами и всички останали варианти, които бяха изброени – алкохоли, друг вид бизнес, който може да има частен интерес. Те са обхванати и в момента, те пак са длъжни да се декларират. Член 146, където е направено другото предложение: „(1) Народният представител не може да използва служебното си положение за получаване на специални привилегии и придобивки.“ Мисля, че текстът е категорично ясен. „(2) Народният представител не може в това си качество да приема подаръци, освен ако са протоколни и на стойност до една двадесета от основното му месечно възнаграждение.

то е казано и в предните две алинеи. Просто ние по този начин малко ограничаваме и се създава възможност за спекулация, която мисля, че не е нито целта на вносителите, нито на един от народните представители в тази зала. Всички сме на мнение, че такива срещи трябва, първо, да се декларират независимо дали е с тютюнев , или какъвто да е друг бранш,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще си позволя да не се съглася с господин Гаджев. Да, факт е, че са упоменати всички индустрии, но тук говорим за частен интерес, който трябва да бъде обявяван съобразно Закона за борба с корупцията, както и подаръци над определена стойност. Например, ако индустрията Ви подари един айкос, той ще е под това ниво. Същевременно

пред скоба от всички останали индустрии е, че дори при правилната употреба на нейните продукти възниква здравен ефект, и то негативен здравен ефект. Това беше основанието да поискаме конкретно за тази индустрия. Съгласен съм, че има много други индустрии, които също трябва да бъдат там. Бихме подкрепили подобно нещо, но конкретно това, за което говорим, е, че имаме и международна практика – Рамковата конвенция за контрол над тютюна, която изисква тази индустрия, да бъде под особен режим. Няма такива рамкови конвенции за други индустрии. Причината за това е, че тази индустрия е особено вредна, и тя е високо концентрирана с огромен финансов ресурс, и нейните механизми на влияние могат да бъдат най-разнообразни, включително, без да бъдат с много висока стойност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Симидчиев. За друга репликира? Не виждам. За дуплика желаете ли, господин Гаджев? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Господин Симидчиев, да, разбирам Вашата логика, но не смятам, че трябва да се ограничаваме до определена промишленост. иначе какво правим, например със заместващите – с електронните цигари и така нататък? Мина малко продуктово позициониране, но ако ще правим, трябва да го разширим изчерпателен списък. Дори тук веднага се сещам, че дори и фармацевтични компании, фармацевтични продукти също предизвикват зависимост и могат да доведат до това. Тогава по логиката, ако всички продукти, които довеждат до зависимост… списъкът може да бъде доста дълъг. Наистина смятам, че народният представител трябва във всички свои срещи да се ръководи, първо от клетвата, която е направил. Второ, от обществения интерес, защото, ако има някакъв частен интерес, той така или иначе трябва да го декларира.

на 1 юни 2012 г., когато аз бях здравен министър, Народното събрание гласува текст в Закона за здравето, с който забрани тютюнопушенето на закрити обществени места. години практика, с която българските граждани вече свикнаха. Дали се спазва категорично разпоредбата на Закона или не, за това отговорност имат предимно контролиращите органи от системата на здравеопазването регионалните здравни инспекции и съответният министър на здравеопазването. В този смисъл не може да търсите някаква логика или някаква причина точно аз да се обявя срещу приемането на подобен текст. Но считам, че ако детайлно ще изброяваме всички индустрии, които могат да бъдат обект за ползването на служебното положение на който и да е народен представител, не може единствено и само да се ограничим по отношение на тютюневата индустрия. Правилно постави въпроса господин Гаджев за фармацевтичната такава или оръжейната, или която и да е друга. Затова мисля, че текстовете, които нашият Правилник прилага с дълга практика – смятам, че от няколко мандата по тези текстове поне нямаме спор, следва да останат в този вид. А ако колегите искат някакъв по-детайлно разписан текст по приложението на чл. 144, 145 и 146 от и 146 от Правилника или съответно в текстовете на Антикорупционния закон, който вече беше приет на първо четене, според мен там е мястото, защото той е специален закон. В противен случай фокусирането само върху тютюневата индустрия, както го предлагат колегите от „Демократична България“, мисля, че донякъде може да послужи за аргумент, че всички ще се обединим в борбата срещу тютюнопушенето, но това не означава, че ще се противопоставим автоматично срещу всеки всеки конфликт на интереси, който би могъл да възникне между народните представители и всяка друга индустрия, която би имала някакъв финансов интерес. Затова Ви призовавам текстовете да останат такива, каквито трайно са се прилагали, а аз гарантирам в лично качество, защото не сме обсъждали този въпрос в групата, че ще подкрепя всеки друг текст,

Благодаря Ви. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, с последното изречение ме провокирахте да Ви направя една реплика, защото Вие правилно отбелязахте, че по реда на конфликта на интереси в Закона за естествено, декларираме конфликтите на интереси, от една страна, но от друга страна, има и практика – има обявени конфликти на интереси на народни представители, и то с влезли в сила съдебни решения. Така че Законът

за съжаление, законът, който цитирахте – за пушенето на обществени места, не се спазва. Даже не се спазва и в тази сграда – предполагам, че знаете.

този член – даже и тютюневите изделия, даже бих подкрепил да добавим и хазарта. Имам предвид, че има много индустрии, които могат да бъдат включени. Но не пречи да добавим нещо допълнително, каквито са тютюневите изделия. Това да казваме: то така си е било 10 – 15 години, защо да го променяме – аз мисля, че всъщност като промениш нещо, направиш първата крачка, после ще направиш и втора, и трета. Затова смятам, че е добре парламентарната група на ГЕРБ-СДС да подкрепи тази поправка. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Трета реплика има ли? Няма. Дуплика желаете ли, госпожо Атанасова? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Отзад напред по реда на репликите. Господин Ананиев, спазването на законодателството и конкретното приложение по налагането на административнонаказателните му разпоредби, отново казвам, че е преимуществено от органа, който контролира. Това са регионалните здравни инспекции, това е конкретно Министерството на здравеопазването. Аз, господин Ананиев, дори съм съгласна заедно с Вас да внесем въпрос за парламентарен контрол: през този 10-годишен период от функционирането на Закона колко и какви са наложените санкции, свързани със забраната за тютюнопушене на закрити обществени места? Сигурна съм, че в голямата си част данните, които ще покаже отговорът на този въпрос за парламентарен контрол, ще звучат, че в началото, и то в конкретика, са се спазвали разпоредбите на Закона – в голямата си част, в цялата страна, защото тогава имаше много сериозен контрол. Интересно ми е в последните няколко месеца на тази или на предходната година какви са резултатите от функционирането на регионалните здравни инспекции и съответно административнонаказателната отговорност, която се носи по актовете, които

съгласно разпоредбите на който ние сме длъжни – всички лица, заемащи публични длъжности, да заявяват частен интерес, дори да не участват в обсъждането и гласуването на различните законодателни инициативи, да заявяват и свързани лица. В този смисъл ние вече сме ангажирани по специален закон. Затова считам, че не е редно или би било повторение на законодателна тема и и разпоредба, която не следва да записваме и в Правилника си. Ако го правим, то тогава да разширим максимално обхвата за всички видове индустрии, спрямо които народните представители могат да допуснат

Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Надежда Йорданова и група народни представители по чл. 144, неподкрепено от Комисията. Гласували

на нова ал. 3. Гласували 186 народни представители: за 80, против 45, въздържали се 61. Предложението не е прието. Поради тази причина не мога да подложа на гласуване и редакционната поправка на господин Петров. Сега преминаваме към гласуване на следните текстове: наименованието на Раздел ІІ, членове от 139 до 150, които стават съответно от 140 до 151, и чл. 151, който става чл. 152, с преномерация в текста. Моля, режим на гласуване.

Раздел III. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 152, който става чл. 153. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 153, който става чл. 154. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 154, който става чл. 155. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 155, който става чл. 156. чл. 156. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 156, който става чл. 157. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 157, който става чл. 158, като в него думите „чл. 153“ се заменят с „чл. 154“.

„Чл. 160. (1) Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но не повече от три заседания, народен представител, който: 1. оскърбява Народното събрание, членовете на Министерския съвет, Президента или Вицепрезидента на Републиката или други органи на държавна власт; 2. призовава към или упражнява насилие в залата или в сградата на Народното събрание. (2) Отстраненият от заседанието народен представител по ал. 1 и по чл. 159 не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен. (3) Народният представител има право да оспорва наложената дисциплинарна мярка пред председателя на Народното събрание в тридневен срок от налагането ѝ. Председателският съвет може мотивирано да потвърди, отмени или промени наложената дисциплинарна мярка, като при вземането на решението всяка парламентарна група има право на един глас.“

чл. 152 до 161, включително по вносител, а в редакция на Комисията са от 153 до 162. Желаещи за изказване има ли? Не виждам. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Тъй като няма неподкрепени текстове, преминаваме направо към гласуване анблок на: наименованието на Раздел III в редакция по вносител, подкрепено от Комисията, следващите разпоредби от чл. 152 по вносител до чл. 156 по вносител са в редакция по вносител, подкрепени от Комисията, след това чл. 157 по номерацията на вносителя,

„Допълнителни разпоредби“ Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на подразделението. По § 1 има предложение на Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. на § 1: „§ 1. (1) Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание може да бъде изменян по предложение на председателя на Народното събрание или по искане на народен представител. (2) Предложението се разглежда от Комисията по правни въпроси в 14-дневен срок. (3) Становището на Комисията се изпраща на председателя на Народното събрание, който го предоставя в писмен вид на всеки народен представител.“ Комисията подкрепя текста на Проекта за § 2. Комисията подкрепя текста на Проекта за § 3. за § 3. Комисията подкрепя текста на Проекта за § 4. По § 5 има предложение на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. Под „присъстващи“ при тайно гласуване се разбира участвалите в гласуването народни представители. Под „присъстващи“ при явно гласуване се разбира броят на народните представители, които са регистрирани при последната преди гласуването проверка на кворума.“

Благодаря Ви, господин Гаджев. Откривам дискусия по наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби“, както и по § 1 до § 10 от „Допълнителни разпоредби“. Заповядайте, господин Карадайъ, за изказване.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

за начина на взимането на решенията в Народното събрание, а именно... Само да намеря, господин Председател, че...

Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината присъстващи народни представители...“ – оттук нататък идва необходимостта да дефинираме понятието „присъстващи народни представители“. И затова в досега действащия Правилник, тъй като по подразбиране се разбира, че в залата, за да има кворум, за да има заседание, под „присъстващи“ се разбира повече от половината народни представители, а именно минимум 121, затова досега не е било дефинирано. Но при тайно гласуване под „присъстващи“ вече трябва да се дефинира някаква формула и затова досега дефиницията е била само при тайно гласуване, и се е разбирало онези народни представители, които са гласували, те се броят за присъстващи. Според мен това е аксиома. Би трябвало всяко гласуване да отчита всяко гласуване да отчита кворума, да отчита и присъстващите народни представители, а те са именно точно толкова, колкото са гласували, включително и при явното гласуване. И затова моето предложение е второто изречение да отпадне от приетия от Комисията текст, а в първото изречение да добавим „и явно“ след „тайно“, „под присъстващи при тайно и явно гласуване се разбират участвалите в гласуването народни представители“. Ще Ви кажа и един аргумент. Чл. 64 пресъздава текста на ал. 2 от Конституцията на чл. 81, който казва че: „Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители.“

„Народното събрание открива заседанията си...“ Дотук добре, спазваме го, но продължава – комулативно е действието: „…и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители“.

Съгласно Конституцията, ако имаме предвид ал. 1 на чл. 81, в залата на всяко гласуване трябва минимум 121 народни представители да са гласували, за да можем да приемаме актове. Обратното тълкувание, което и онзи ден тук се опитаха да направят народни представители, изглежда по следния начин, ако четем ал. 1 само в първата част: „Открива заседанията си при наличие на кворум...“ тоест при 121 народни представители откриваме заседанието. След това колегите, както правеха тълкувание от онзи кворум и както тук е записано в изречение второ, на онзи кворум ще му търсим половината при гласуването – това са 161 народни представители. И тогава повече от половината от гласувалите са 31, тоест 31 народни представители да произвеждат решение, с което да гласуваме, примерно, Министерския съвет на Република България. Считам, че не е редно и не е правилно. Обратното, което аз твърдя в момента от тази трибуна, е, че на всяко гласуване трябва да има гласували минимум 121, от които повече от половината да са гласували за, за да се приемат актовете. Алтернативно при 120 гласували, дори и всички да са гласували за, решението не би трябвало да е прието. Благодаря Ви за вниманието. Има ли реплики към Мустафа Карадайъ? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Петров.

предложението на народните представители от БСП и под „присъстващи при явно гласуване“ се разбира броят на народните представители, които са регистрирани при последната преди гласуването проверка на кворума. Тук отново ще Ви напомня, че когато разглеждахме чл. 46, ал. 3 от Правилника, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ направихме предложение правото на една проверка на кворума веднъж в пленарен ден да бъде променено на три пъти. като явно сме съгласни с това предложение, присъстващите са тези, които са регистрирани при последната преди гласуването проверка на кворума, то тогава аз да Ви попитам: защо не приехме възможност не една, три, тоест повече проверки на кворума в един пленарен ден с оглед на това тази проверка, която сега явно ще приемем за акуратна, да бъде наистина, наистина актуална за момента на гласуването? Защото към настоящия вариант на Правилника, ние можем само веднъж, освен регистрацията, веднъж от страна на председателя или по искане на парламентарна група, да проверяваме кворума. И следваше да увеличим това наше право на парламентарните групи на три пъти, така че, когато сега следваме това правило, което явно ще приемем

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Петров, абсолютно сте прав и в момента по пътя на логиката това, което Вие предлагате да се увеличи – броят на проверките на кворума в залата, тоест присъстващите, това се равнява на същото, което предложихме и ние. Всяко гласуване е проверка на кворума. Минимум 121 трябва да са гласували, за да има решение, това е. Всяко гласуване е проверка на кворума – това е нашето предложение за § 5. Благодаря Ви. Благодаря, господин Карадайъ. Други реплики към Петър Петров дали има? Няма. За дуплика, господин Петров? Не. Други изказвания? Господин Ананиев, заповядайте.

Аз бях предизвикан от изказването на господин Карадайъ, защото той говореше едно нещо, но неговото предложение работи тотално в обратната посока. Това, което той предлага като редакция на § 5 – да падне второто предложение и да стане „под присъстващи при тайно и явно гласуване“, гласуване“, не се разбира, че трябва да има 121. Никъде не става ясно. Това второ изречение казва, че при проверка на кворума, в който кворум винаги трябва да имаме минимум 121, гарантира тези 121. Всъщност при отпадането му хипотезата, която изрази господин Карадайъ, че ако имаме 60 човека присъстващи в залата, 31 могат да вземат решение, могат да изберат и кабинет, каквото искат да си направят всъщност. Затова аз мисля, че много важно е да оставим параграфа по начина, по който е, защото само чрез регистрацията в началото и след това с проверката на кворума, при които и при двете ни трябват 121, се гарантира, че е имало 121. Не виждам с това предложение при гласуване приемаме, че всяко гласуване е проверка на кворума. Как, откъде става ясно? Аз не виждам нито такъв текст – нито в Конституцията, нито в нашия Правилник. Така че за мен това предложение, което беше направено, не ми се струва обмислено. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Има искане за реплика от господин Карадайъ. Заповядайте – внесете яснота по предложението, явно трябва

се позовах като аргумент на един-единствен текст от Конституцията, а именно чл. 81, ал. 1 – кога Народното събрание може да приема актове, и там е казано: „Народното събрание приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители.“ Оттам правя извода за 121, господин Ананиев. Иначе за другото – другите, са Ваши разсъждения. Аз само се водя от един текст от Конституцията и нищо повече. Благодаря Ви. Благодаря, господин Карадайъ. Други реплики към Настимир Ананиев? Не виждам. Дуплика желаете ли, господин Ананиев? Не. Други изказвания? Господин Вигенин, заповядайте.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

да променя, както се казва, правилата на играта и е на база вече опита от няколко поредни народни събрания, когато са възприемани различни начини на изчисляване на кворума и начинът на взимане на решение съответно. Тъй като наистина терминът, който е използван в Конституцията – „присъстващи“ не дава тази яснота, и може да бъде разбиран по различен начин, както видяхме, че например господин Карадайъ разбира по един начин, ние го разбираме по малко по-различен начин. Аз искам да припомня, че в тази зала е имало случаи, когато са затваряни вратите и са броени народните представители от председателя на око, така да се каже, това са го правили и наши председатели, правили са го и председатели от ГЕРБ. Няма да споделям имената. Факт, така е. Сега ние се опитваме да направим така, че внасяйки яснота по отношение на начина, по който изчисляваме или преценяваме, че означава думата „присъстващи“, да дадем възможност на Народното събрание да работи адекватно и да може да взема решения. Нашето разбиране е, че народният представител има свободата, освен да гласува „за“, „против“ и „въздържал се“ и да не участва в гласуване, но дори когато не участва в гласуване, той присъства. Понеже няма как при всяко гласуване да се следи кой точно присъства, но не участва в гласуването, трябва да възприемем някаква дефиниция и аз смятам, че дефиницията, която сме предложили, която е възприета от Комисията, е достатъчно коректна и смятам, че възможността да се взимат решения, може би, не чух добре, тъй като от екрана проследих изказването, но вероятността да се вземат решения с 31 гласа не съществува. Най-малкият брой гласове, с които може да се вземе решение, дори при тази дефиниция, е 61, защото това означава, че се приема, че са регистрирани поне 121 народни представители и от тях дори само 61 да гласуват за, всички всички останали да не участват в гласуването, при тази дефиниция, която даваме, се приема, че решението може да бъде взето. И всъщност истината е, че от 1990 г. насам, имаше даже подобни изследвания, направени от студенти, една голяма част от решенията на Народното събрание, са вземани точно по този начин. Нека да си го запишем в Правилника, за да няма съмнения и колебания и да не се налага всеки път да бъде поставян председателят на Народното събрание на критика защо и как изчислява този кворум. И аз призовавам да подкрепим предложението ни така, както сме го направили и както е възприето от Комисията. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. Има ли реплики към Кристиан Вигенин? Заповядайте, господин Карадайъ. Благодаря Ви, господин Председател. Аз съм напълно съгласен с господин Вигенин, че трябва да има едни ясни дефинирани правила, по които да се водим, и за всеки един от нас да няма поле за тълкувания в различните ситуации, но онзи ден имаше едно друго тълкувание при едни гласувания. Няма да се позовавам на практиката на Народното събрание, защото въпросът според мен е принципен, а не на база практика. В ал. 1 на чл. 181 от Конституцията е казано, че Народното събрание приема своите актове, тъй като освен да открива заседанието, другата част е кумулативно и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители, а това нещо се отнася, за да можем да приемем акта – повече от половината народни представители да са гласували. Чак в ал. 2 обаче е казано, че повече от половината от присъстващите трябва да са гласували за определен акт, за да се приеме актът. От тази гледна точка аз поддържам тезата, че при всяко гласуване участващите в гласуването са и присъстващите. Участващите в гласуването са присъстващите. Извън този принципен въпрос, който е разписан в Конституцията, има и политическа страна. За по-голяма тежест и легитимност на актовете, които приема Народното събрание, от една страна, от друга страна, непрекъснато коментираме ниската избирателна активност на гражданите, от трета страна, коментираме и ниския авторитет на Народното събрание. За една голяма част от българските граждани, като видят празната зала, в един момент казват – ние ги пращаме там, а тях ги няма в залата, и един вид едва ли не, че народните представители не работят. Друг е въпросът, че българските граждани не си дават сметка, че освен в тази зала, народните представители работят и в комисии, и ред други неща, които не са пред камерите и не са в тази зала. Благодаря Ви, господин Председател. Няма други реплики. Дуплика ще има ли, господин Вигенин? Не. Други изказвания? Господин Василев, за изказване – заповядайте. Благодаря, господин Минчев. Аз мисля, че господин Карадайъ е прав в това, че трябва да спазваме Конституцията, и е добре да се запише правилото и в Правилника. Въпросът е дали конкретният текст прави точно това, но принципно да се заложи, че всяко едно гласуване трябва да има 121 гласували, за да може то да бъде в съответствие с Конституцията, мисля, че е добра принципна постановка. Може би трябва да се прецизира езикът, с който постигаме този ефект. Благодаря. Благодаря. ли? Има дискусия на място, дали ще има и от трибуната? Реплики към Асен Василев има ли? Няма реплики, добре. Други изказвания има ли? Няма и други изказвания. Прекратявам дискусията тогава и преминаваме към гласуване. На първо място подлагам на гласуване редакционното предложение на Мустафа Карадайъ, а именно в § 5 от допълнителните разпоредби да отпадне второто изречение, а в първото изречение след „тайно“ да се добави „и явно“. Гласували

Сега преминаваме към гласуване на наименованието на подразделението в редакция по вносител, § 1 в редакция на Комисията, параграфи 2,

Предложение на народните представители Десислава Атанасова, Даниел Митов и Христо Гаджев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 14,

След „октомври“ запетая – няма съюз „и“, „3 и 4 ноември“. Добре, благодаря Ви, господин Гаджев. Откривам дискусия по наименованието на подразделението и петте параграфа. Има ли желаещи за изказване? Няма желаещи за изказване. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. На първо място подлагам на гласуване редакционното предложение на Христо Гаджев. Гласували

195 народни представители: за 193, против 2, въздържали се няма. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ – редакция по вносител;

Параграф 14 е с вече приетата редакционна поправка.

Примерна аргументация. Определят се обществените отношения, които законодателната инициатива си поставя за цел да регулира. Необходимо е да бъде направено кратко представяне на причините и промените в обществените отношения, които налагат необходимостта от нормативна регулация. Заинтересовани групи. Примерна аргументация. Оценката на въздействието включва кратко описание на заинтересованите групи от приемането на законодателната инициатива (бизнес, граждански организации, граждани, включително българите и българските граждани, живеещи извън Република България, държавни органи, други), степента, степента, в която тя ги засяга, както и тяхното отношение към законодателната инициатива. Посочва се очакваното въздействие на законодателната инициатива върху конкретни групи и обществени отношения, както и използваните методи за тяхното идентифициране, като например – изследвания, обществени консултации, сравнителни анализи и други. Анализ на разходи и ползи. Описват се икономическите, социалните и другите публични разходи, необходими за реализирането на законодателната инициатива. Описва се кои разходи се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни. Описват се икономическите, социалните и други ползи в резултат от приемането на законодателната инициатива. Описва се как очакваните ползи отговарят на формулираните цели. Административна тежест и структурни промени. 1. Включват се предвижданите и необходими административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури; 2. Представя се информация за административната тежест, която предполага съответната законодателна инициатива. Посочва се дали се въвеждат, или се изменят регулаторни режими и такси. Определя се дали те облекчават, или не регулаторната среда. Въздействие върху нормативната база. Включва се информация за необходимостта от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове в резултат от приемането на законодателната инициатива. Равно третиране от държавата и балансирано демографско развитие. Описва се как предложението допринася за спазване на принципа на равенство съгласно българското законодателство и за равното третиране от държавата на българите и българските граждани, живеещи извън страната, включително за приобщаването им към държавния и обществено-политически живот в България. Посочва се какво е очакваното въздействие на предложението върху балансираното демографско развитие, включително върху темповете на намаляване на броя на населението, динамиката на миграционните потоци и ограничаването на броя на емигриращите българи.

Благодаря Ви, господин Гаджев. Откривам дискусия по двете приложения – приложението към чл. 71, ал. 3 и приложението към Правилника, а именно финансовите правила. Има ли желаещи за изказване? Настимир Ананиев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! имам предложение за една по-чиста редакция в чл. 11, която покрива така наречените „две трети“ на народните представители. В изречението „сумите се превеждат на народните представители по банков път въз основа на решение на парламентарните групи“, „сумите се превеждат на народните представители въз основа

Благодаря Ви, господин Ананиев. Има ли реплики към Настимир Ананиев? Не виждам. Други изказвания има ли, колеги? Не виждам. Прекратявам дискусията. Съвсем малко ни остана, колеги, само двете приложения, след това чл. 32 и след това ще има почивка.

място ще поставя на гласуване приложението към чл. 71, ал. 3, както е в редакция на Временната комисия. Режим на гласуване – гласуваме приложението към чл. 71, ал. 3 в редакция на Комисията. Това е приложението, което касае методологията за извършване на предварителна оценка.

оценка. Гласували 179 народни представители: за 179, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Преминаваме към второто приложение, а именно финансовите правила по бюджета на Народното събрание.

докато редакционното е за чл. 11. Гласуваме предложението на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова, неподкрепено от Временната комисия.

Преминаваме към гласуване на редакционното предложение, направено от Настимир Ананиев в залата, касаещо чл. 11, изречение второ. Ще го изчета още веднъж. настоящата редакция „сумите се превеждат на народните представители по банков път въз основа на решение на парламентарните групи“. Предложението на Настимир Ананиев е изречението да придобие следната редакция: „сумите се превеждат на народните представители въз основа на решение на парламентарните групи само по банков път.“ Гласували

До момента беше да се плаща по банков път след решение на парламентарните групи, предложението беше да се плаща след решение на парламентарните групи по банков път, тоест да се разменят само думите, което по никакъв начин не променя. Като е по банков път и като няма друга възможност за плащане по някакъв друг ред или не се използва, така че това беше изключително...

добре. Преминаваме към гласуване на цялото приложение в редакция по вносител с коригирана препратка единствено от страна на Комисията. Гласували

Господин Председател, преди това бих искал да се върнем на § 14, тъй като ми направи впечатление, че сме изпуснали една дума и да предложа следната редакция: „§ 14. Решенията за избиране, попълване и промени

Това е голямата разлика, тъй като има промени в някои от длъжностите вътре в самите комисии. Коректно правните референти ни обръщат внимание, че трябва да включим и думата „промени“, тоест „избиране, попълване и промени на постоянните комисии на Народното събрание, приети на 26, 27 и 28 октомври,

Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. „2. В чл. 32, ал. 2 думите: „Когато след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице“ се заменят със: „Когато в хода на заседанието се установи, че кворум не е налице“. Предложение на народния представител Никола Минчев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 33: чл. 33: „Чл. 33. (1) Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-късно 48 часа преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. (2) Постоянните комисии откриват заседанията си и приемат актове, когато присъстват повече от половината от техните членове. Когато след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, като в този случай може да се провеждат само контрол по чл. 29, изслушвания и обсъждания, но не може да се провеждат гласувания и да се приемат актове. Народните представители, които са поставени под задължителна изолация или карантина, участват в заседанията на постоянните комисии съгласно приети от съответната комисия правила. На народните представители, които участват дистанционно в работата на комисиите, се предоставя техническа възможност за изказвания, становища, въпроси и участие в дебатите. (3) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисиите се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър. (4) Решенията на постоянните комисии се приемат с мнозинство от присъстващите, но само ако за решението са гласували не по-малко от една трета от членовете на комисията. Гласуването е лично.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. Откривам дискусия по докладвания текст. Има ли желаещи за изказване?

Благодаря Ви, господин Председател. С това гласуване приключихме гласуването на Правилника. Благодаря на всички колеги от Временната комисия за работата, както и на народните представители, че го приеха. Искам да Ви обърна внимание, че приемайки този правилник в тази тази му част ние реално изпълнихме и един от критериите по Плана за възстановяване и устойчивост. Министерският съвет, приемайки Плана, е задължил и Народното събрание – как е станало това, не знам, да приеме в Правилника си конкретни правила,

Благодаря Ви, господин Гаджев. Действително тези текстове още с предния Правилник са в съответствие с изискванията и, слава богу, не ги променихме. Благодаря и аз. Обявявам 30 минути почивка, колеги.